поради което предлагам точка девета от Програмата на Народното събрание, която беше гласувана в сряда, да отпадне. На нейно място, след решение на Председателския съвет,

на изграждането на всички обекти, находящи се на територията на Лесопарк „Росенец“, община Бургас, както и всички действия от лятото на миналата година, предприети от представители на политически сили и служители на НСО. решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните органи относно незаконни строежи и обекти на територията на Лесопарк „Росенец“ в района на нос „Чукалята“, град Бургас. като последна точка 10 да влезе Проект на решение за създаване на временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани. Да, госпожо Манолова.

колегите от ГЕРБ убеждаваха, че няма никакъв проблем с отговорите в тридневен срок, когато става дума за немного сложни и немного изпълнени с цифрови данни питания и въпроси. Но всъщност ние всички знаем истината – вчера депутатите от ГЕРБ отново прикриха своите министри и възможността да отлагат с една седмица отговорите на въпроси остана.

вицепремиер или министър-председателят отлагат отговор на депутатски въпрос или на питане, да посочват мотиви защо. И да бъдете безкомпромисна, уважаема госпожо Председател, за разлика от Вашата предшественичка, по това това кои от мотивите на министрите и на министър-председателя следва да бъдат уважавани. Криенето от народа просто трябва да спре! Благодаря Ви, госпожо Манолова. Има Правилник на Народното събрание и министрите имат право съгласно разпоредбите на този правилник да отложат съответните въпроси.

има народен представител, който не е положил клетва и е изявил желание на платформата да положи клетва. Нека първо положи клетва народният представител и след това ще Ви дам думата за декларации от парламентарни групи.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

доколкото днес ще има интересен дневен ред – декларации от парламентарни групи, Изборен кодекс – нещо, което гражданите очакват да видят с нетърпение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Хаджигенов. Няма обратно предложение. Подлагам на гласуване така направеното предложение от господин Хаджигенов за пряко предаване по БНТ и БНР. Гласували

Господин Бабикян, от името на парламентарна група ли? Заповядайте, господин Бабикян.

позволявам си да го направя по простата причина, че днес е последният ден преди утрешното отбелязване на Международния ден в памет на жертвите на арменския геноцид. Новият парламент на България има шанс да покаже ново лице. Благодаря на колегата Любен Дилов за това, което направи преди няколко дни. Това е акт, който показва ясна съпричастност, просто искам да напомня, че той го прави от много години, независимо от това от коя част на парламента се намира и дали въобще е в парламента. Лице на солидарност и истинска съпричастност към трагедията на повече от милион и половина арменци, избити или насилствено депортирани от репресивните режими в Османската империя в края на ХIХ и началото на ХХ век. Тази рана в историята на човечеството продължава да кърви и предизвиква трусове в редица цивилизовани общества, точно толкова, колкото и всяка болезнена тема в историята, която отказваме да затворим. Защото избиването на арменците проправя пътя и на Холокоста, и на Катинската гора, и на червените кхмери, на така наречената Културна революция в Китай. Това е престъпление срещу човечеството, повторило се след това и в Руанда, в Уганда, в Босна, няма да довършвам многоточието. Непризнаването на геноцида над арменците е омаловажаване на горчивата историческа съдба и на българите от Одрин и Беломорието. „Изтребление“ или „геноцид“ е спор между хора, които се страхуват да правят дипломация, или хора, които се занимават с филология. Фактите обаче са едни и същи. Много държави в Европа и в света дръзнаха да признаят арменския геноцид, за да могат народите им и световната общност да продължи напред. Това е морален акт, а не политически. В България през 2015 г. предишните управляващи не събраха смелост да нарекат събитията с истинските им имена. Здраве да е, рано или късно ще се случи! Очевидно политиците тогава разбираха инструментите на дипломацията и добросъседството като проява на малодушие и страх, но хората в България вече не ги е страх. Казвам това с ясното съзнание, че от една страна, имам много, много, много приятели от турски произход. Те ще продължат да ми бъдат приятели, аз държа на тях и това, което казвам, не е свързано с турския народ, а с държавата, управлявала в този момент. В същото време никога не съм споменавал, и може би не е важно, повече от 40 души от моя род си отидоха тогава. Вероятно това е частен случай, но когато е в този размер, не е частен случай! Затова и нося на ревера си (показва значката) тази незабравка днес, защото не бива да се забравя. Факт са също и думите на Хитлер, леко подигравателни: „Някой спомня ли си избиването на арменците?“, знаете как е продължил. Факт е и признаването на арменския геноцид от парламентите на Франция, Китай, Кипър, Русия, Гърция, Белгия, Швейцария, Полша, Литва, Ватикана, Италия, Великобритания. И извън Европа държави като Аржентина, Австралия, Канада, Уругвай, Бразилия също официално признаха и осъдиха изтреблението на арменците и прогонването им от земи, в които те са обитавали повече от осем века. Още през 1975 г. на миналия век Долната камара на Американския парламент призна геноцида над арменците и задължи американските президенти да отправят съболезнователно послание към арменския народ на всеки 24 април. Факт е и решението на френския парламент от 12 октомври 2006 г., когато прие Закон за криминализиране на арменския геноцид, според който всеки, отричащ неговото съществуване, подлежи на наказателно преследване. Уважаеми госпожи и господа народни представители, пребиваваме в парламента на Република България в момент, в който българските граждани поискаха промяна и отказват повече да живеят с лъжи. Гражданите узряха за истината и ни изпратиха тук, за да я отстояваме като висша ценност. Гражданите поискаха честност и морал в обществените отношения и днес имаме възможност да им дадем символичен знак за това от високата трибуна на висшия законодателен орган на държавата. От парламентарната група на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ предлагаме Народното събрание на Република България да приеме решение, декларация, резолюция, с която обявява за геноцид избиването на арменците в Османската империя през 1915 Арменците в България, в Армения и хилядите разпръснати из целия свят очакват този акт на солидарност. След изследователите и историците е ред на политиците да направят своята стъпка към възстановяването на историческата правда. И може би да кажа нещо добро накрая! Освен че е тъжен ден, който изисква възпоменание, трябва да сме признателни и на българския народ, който прие след тези гонения и кланета потомците на оцелелите арменци – българският народ, който спаси и своите евреи.

Искам само да обърна внимание, че съгласно Решение на Народното събрание от 24 април 2015 г. коректният термин не е „геноцид“, а „изтребление“, така че моля за прецизност, господин Бабикян. От името на парламентарната група на ДПС – господин Карадайъ. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В историческата памет на човечеството има много дати и събития, свързани с кръвопролития, отнемане на живота на милиони души, издевателства и унижаване на човешкото достойнство. Всички ние дължим състрадание и съчувствие към жертвите във всеки един момент като хора, но в същото време ясно трябва да се разграничаваме като политици от избирателен подход към историческите събития, както и от теми, които могат да прокарват нови разделителни линии и да противопоставят групи, народи и държави. Трябва да проявяваме политическа мъдрост и отговорност, за да не се стига до експлоатацията на една историческа тема, с цел обслужване на политиката на разделението и противопоставянето. Призовавам всеки един от Вас да положи усилия политическата мъдрост и отговорност да надделеят, Народното събрание да изрази своята съпричастност, състрадание, съчувствие, почит и преклонение пред паметта на всички жертви на трагичните събития от историята на човечеството, без да се прави разлика между етнос, народност, раса, вяра, пол, занятие. Днес у нас странства популизмът и нормално се приема всяка форма на омраза, разделение и противопоставяне. Зародишът на тези явления трябва да търсим в 12-те години назад, когато се даде тласък на омразата и противопоставянето се превърна в официална държавна политика. Изостави се негласното обществено споразумение за мирен преход и отчитане на българския етнически модел. Отрече се така наречения възродителен процес, за да се стигне до отсъствие на представители на жертвите на този процес в Комисията по правата на човека в предишното Народно събрание. Сам по себе си този факт е достатъчен за определяне на нивото на демокрация и степента на защита на правата и свободите днес у нас. Факт е, че днес имаме и тежка криза на толерантността. Демокрацията се нуждае от защита, а държавността от рестарт. Историческото време изисква мъдра позиция и политическа отговорност пред бъдещите поколения. Историята ни дава уроците – нека се поучаваме от тях, без да използваме историческите разломи като политически аргументи. Ние от ДПС сме последователни. Нашата позиция и нашите политики са с хоризонт далеч в бъдещето, с научени уроци от историята, с отговорна позиция пред родината, със съзнанието, че от нас зависи какво бъдеще ще завещаем на нашите деца и каква ще е България напред във времето. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, днес повече от всякога ние се нуждаем от консенсус. Ако всички искаме действително консенсус, когато искаме да почитаме определени исторически факти, трябва да гледаме настоящето и бъдещето на страната ни и да си даваме сметка в географски и геополитически аспект. Нека да избягваме популизма, противопоставянето и да се придържаме към национално отговорното си поведение, да пазим суверенитета на държавата си, да работим за достойното си място в НАТО и Европейския съюз и да бъдем добри съседи с всички държави. Уважаеми колеги, историята познава много болезнени моменти. Днес също става въпрос за един такъв момент, но това, което се случва тук, е политическа употреба на един исторически момент. Такива теми трябва да се оставят на историците. Политиците трябва да търсим начини за смирение и диалог, за обединение пред човешката болка, а не като повод за разделение. В конкретния случай употребата на такива теми за политически цели осквернява паметта на жертвите. Целта на подобни актове е разединение, противопоставяне и е само белег, че уроците от миналото остават ненаучени – всичко, което противопоставя и разделя, прави труден общия път към консенсус и помирение. Отново призоваваме за отговорна позиция и нека политическата мъдрост надделее. Благодаря Ви.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

в който губят живота си над 1,5 милиона арменци. Арменският въпрос се поставя като дипломатическо понятие по време на Берлинския мирен конгрес през 1878 г., когато Великите сили налагат на султана да осигури и да гарантира гражданските права на арменците. В отговор през 1895 – 1896 г. Абдул Хамид II организира клане, в което загиват около 300 хиляди арменци, през 1908 г. в Адана са избити още 30 хиляди, а султанът е свален. Младотурското правителство обещава чрез реформи да възроди Османската империя, но на 15 април 1915 г. Министерството на вътрешните работи на Османската империя разпраща следния строго секретен документ до всички областни и околийски управители, цитирам: „Възползвайки се от възможностите, които ни предоставя войната, ние сме решили окончателно да унищожим арменския народ чрез депортирането им в арабските пустини.“ Така от Така от 1915 г. до 1918 г. се прилага план за унищожаване на арменския народ, при който по особено жесток начин са убити около 1,5 милиона арменци – повече от половината нация, немалко други, особено деца, са насилствено помохамеданчени. Цялото арменско население търси спасение в бягството от родните земи. В две последователни вълни – след Абдулхамидовото и младотурското кланета, се извършва масовото преселение на арменци в България. Прокудени от родните си домове, керваните от бежанци – голи, боси, окървавени, без документи, влизат в свободна България в продължение на години – майки и бащи без децата си, деца без родителите си. По това време страната ни е тежко пострадала от две загубени войни, а населението тъне в бедност и нищета, но българите са били великодушни и състрадателни и отварят домовете и сърцата си за измъчените бежанци. На тези, които са искали само да преминат през страната ни, за да търсят на друго място своята родина, България е дала свободен коридор, снабдявайки ги с Нансенови паспорти. Хиляди арменски бежанци видяли обаче именно в България гостоприемството на местните жители, шанса за избавление от страданията си и възможността да изградят своя нов дом. На тях през 1923 г. правителството на Александър Стамболийски дава българско гражданство. Тези арменски бежанци, научили децата и внуците си, че за да се отблагодарят на България, трябва много да я обичат. Думата България станала свещена за тях с годините те станали част от българския народ, от неговите занаятчии, интелектуалци, музиканти, спортисти. През 2015 г. Европейският парламент обяви 24 април за Европейски ден в памет на жертвите на геноцида над арменците в Османската империя през 1915 г. държави – членки на Европейския съюз, също са признали официално арменския геноцид. Той е доказан с категорични исторически факти и автентични документи.

ние от „Демократична България“ намираме за свой дълг да назовем събитията с истинските им имена, да ги признаем и да ги осъдим като геноцид. Поклон пред невинните жертви на арменския геноцид! Благодаря Ви, госпожо Бачкова. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Господин Биков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз по-скоро ще върна темата към работата на Народното събрание. Вчера в социалните мрежи беше разпространен видеозапис на една порочна практика, за която бяхме позабравили последните години – новоизбраният председател на Правната комисия господин Василев беше сниман да гласува с картата на

това е една практика, която сриваше авторитета на парламента и която беше прекратена с въвеждането на биометричните данни през 2009 – 2010 г. Поради това, че решихме отново да се върнем в тази зала, разбира се, трудно е да бъде синхронизирана системата на парламента, но това по никакъв начин не позволява на депутатите да злоупотребяват с тази практика. Тя не е от полза за рейтинга на парламента, а пък ангажиментите на една голяма част от политическите сили в този парламент бяха точно да увеличат авторитета на парламента, да го издигнат и да направят така, че българските граждани да имат доверие в законодателната власт. Подобни практики са не просто грозни, те рушат още повече доверието от първите дни на този парламент. Аз се надявам час по-скоро да бъдат въведени биометричните данни, които по силов път да прекратят подобен тип действия, но ми се струва крайно обидно да разчитаме на силовия подход, за да ни възпре да не злоупотребяваме с подобни неща. Надявам се в тези дни, в които час по-скоро наистина да бъдат организирани тези неща, но и до момента, в който са организирани, да прекратим подобни практики и да не се връщаме към годините, когато те бяха правило. Всички помним как летяха депутати, за да гласуват с по 10 – 12 карти. Това не доведе до нищо добро, напротив. Странно е, че тези практики толкова лесно могат да се върнат и толкова автентично да бъдат прилагани от колеги, които

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! След изчетените декларации предлагам българското Народно събрание с едноминутно мълчание да почете деня в памет на масовото изтребление над арменския народ, или още познат като ден на арменския геноцид. Благодаря Ви, господин Зафиров, но няма да го подложа на гласуване и няма да го допусна, тъй като съгласно Правилника тези предложения за едноминутно мълчание се правят до 18,00 ч. на предходния ден.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Правната комисия ще представя пред Вас ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-2, внесен от Христо Любомиров Иванов и група народни представители нa 15 април 2021 г., Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-9, внесен от Ива Митева Йорданова-Рупчева и група народни представители на 15 април 2021 г., Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-18, внесен от Мая Божидарова Манолова-Найденова и група народни представители нa 16 април 2021 г., Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-21, внесен от Христо Любомиров Иванов, Антоанета Димитрова Цонева и Ивайло Николаев Мирчев на 16 април 2021 г., Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-26, внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 19 април 2021 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-28, внесен от Николай Димитров Хаджигенов и група народни представители на 19 април 2021 г. На свое заседание, проведено на 21 април 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди посочените законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

от Министерството на външните работи: господин Иван Кондов – постоянен секретар, и господин Стамен Генов – главен секретар; от Администрацията на президента на Република България: професор Емилия Друмева – секретар по правни въпроси; от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“: господин Иван Гетов – главен директор;

Излъчваме се директно. Мисля, че няма да се надвикваме с докладчика. Заповядайте. от Асоциация „Прозрачност без граници“: госпожа Ваня Нушева – програмен директор и преподавател по „Изборни системи и изборна администрация“ в Софийския университет; от Сдружение „Орлов Мост – за промяна“: госпожа Мария Асими; от дружеството „Български машини за гласуване“: господин Александър Чобанов; от сдружение „Не на монополите в България“: господин Стоян Грозданов; от „Асоциацията на домоуправителите в България“: господин Павел Миланов; от „Гражданите от протеста“: госпожа Христина Ценова, господин Божидар Божанов – експерт, госпожа Жени Шиер, госпожа Елка Стоянова – юрист, както и онлайн господин Стефан Манов – изборен експерт. Законопроект № 154-01-2, внесен от Христо Любомиров Иванов и група народни представители, беше представен от госпожа Йорданова, която посочи, че с него се въвежда възможност за пощенско гласуване на национални избори, като се предвижда процесът да бъде проведен посредством пощенски оператор и/или куриер, който ще бъде избран от ЦИК след състезателна процедура. Предлага се процедурата по отделяне на пликове и броене да се извършва два пъти, като бюлетини, които са изпратени след крайния срок, както и бюлетини, които са получени след края на изборния ден, ще се считат за невалидни. С предложеното пощенско гласуване се създава възможност за българите в чужбина да гласуват за кандидатски листи за народни представители с преференция. Със Законопроекта се предлага отпадане на ограничението общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, която не е членка на Европейския съюз, да не може да надвишава 35 и се предвижда извършването на одит от различни заинтересовани страни. Госпожа Йорданова посочи, че се предлага отпадане на изискването секционните избирателни комисии да пренасят на хартиения протокол резултатите от преброяването на гласуването с хартиени бюлетини и тяхното сумиране, като в хартиения протокол секционната избирателна комисия ще отразява гласуването само с хартиени бюлетини. Предвижда се разпечатката от машинното гласуване и хартиеният протокол да се внасят заедно в РИК, като наблюдателите, застъпниците и представителите на партии и коалиции ще имат право да получат копие не само от хартиения протокол, но и от разпечатката от машинното гласуване. Предлага се събирането на подписки по електронен път да става чрез квалифициран електронен подпис или чрез ПИК на НАП. Тя допълни, че се предвижда видеоизлъчване на броенето, попълването на протоколите и опаковането на изборните книжа да се извършва чрез осигурено от Централната избирателна комисия излъчване посредством специално закупени за целта устройства и извършено от членовете на секционните избирателни комисии или чрез излъчване от застъпници, наблюдатели и политически представители посредством средства по техен избор. Предлагат се и промени, с които се цели ЦИК да има статут на независим професионален орган, като се предвижда да отпадне квотният принцип при формирането на ЦИК и съответно численият ѝ състав да бъде намален на 9 члена. Предложени са и решения, които да преодолеят случаите, при които ЦИК не може да вземе решение, защото не може да постигне изискуемото мнозинство. В заключение, госпожа Йорданова отбеляза, че се въвежда ясен времеви хоризонт за изграждане на система за дистанционно електронно гласуване, като според нея срокът от 3 години е необходим за пълното разработване, внедряване, тестване и оценка на системата в няколко експериментални гласувания. Проектът на закон, № 154-01-9, внесен от Ива Митева Йорданова-Рупчева и група народни представители, беше представен от госпожа Митева, която посочи, че с него се правят промени в правилата за образуване на избирателните секции извън страната, като по този начин се осигурява възможност на българските избиратели в държавите, които не са членки на Европейския съюз, да упражнят своето право на глас така, както това е предвидено за българските граждани в държавите – членки на Европейския съюз. Предлага се създаването на 32-ри многомандатен изборен район „Извън страната“, като предложението цели да отрази вота на реалния брой гласоподаватели, пребиваващи извън страната. Предвид големината и спецификата на този изборен район се предвижда подготовката и провеждането на изборите да се осъществи от ЦИК, като броят на мандатите се определя от броя на гласувалите на последните избори за Народно събрание съгласно методиката по Приложение № 1. Тя посочи, че със създаването на изборен район „Извън страната“ ще се осигури възможност за гласоподавателите да гласуват за кандидатски листи и с преференция, включително за независими кандидати. В съответствие с препоръките на Венецианската комисия и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа се прецизират правилата за определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони и се премахва изискването броят на мандатите да не може да бъде по-малък от 4, като тази промяна ще се приложи след официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г. Предлага се гласуване само с бюлетина за машинно гласуване, като гласуването с хартиена бюлетина ще се провежда в посочените в закона секции, както и по изключение само след изрична декларация. Предвижда се след края на изборния ден секционната избирателна комисия да отчита резултатите от машинното гласуване чрез отпечатване на протокол от системата и прилагането му към протокола с резултатите от хартиеното гласуване. Данните от машинното гласуване ще се прибавят към данните от хартиеното гласуване при въвеждането им в изчислителните пунктове на районната избирателна комисия. Предлага се при провеждането на първите избори за народни представители след приемането на законопроекта ЦИК, съвместно с Министерството на външните работи, да организира, ако е възможно, гласуване по пощата за гласоподавателите в чужбина. Предвижда се избирателят да заяви, че желае да гласува по пощата чрез изпращането на електронно заявление до ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Въвежда се видеозаснемане или видеоизлъчване при преброяването и отчитането на гласовете в изборното помещение, чрез които да се осигури пряка видимост на лицата, които може да присъстват. Аналогични разпоредби се въвеждат и при приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните за машинното гласуване от записващото техническо устройство в районните и общинските избирателни комисии и изчислителните пунктове към тях. Предлага се след провеждането на публични консултации с парламентарно представените партии и коалиции Президентът на Република България да назначи нови членове на ЦИК в 14-дневен срок от влизането в сила на закона, като се намалява съставът на комисията от 18 на 15 членове. Премахва се също възможността партиите и коалициите, които са представени в Европейския парламент, но не са представени в националния, да правят предложения за членове на комисията и се прецизират условията за тяхната несъвместимост със заеманата длъжност. Със Законопроекта се предлага експериментално дистанционно електронно гласуване да се произведе на президентските избори през 2021 г. Предлага се промяна в сроковете за обжалване и провеждане на съдебните производства срещу решения на ЦИК, ЦИК, като се въвеждат кратките срокове съгласно Изборния кодекс за всички производства. Законопроект, № 154-01-18, внесен от Мая Манолова-Найденова и група народни представители, беше представен от госпожа Манолова, която посочи, че с него се предвижда при провеждане на избори за народни представители създаването на 32-ри многомандатен избирателен район извън страната, като се предоставя възможност избирателите извън страната да гласуват за кандидатски листи и с преференция, а не единствено за партия или коалиция. Предлага се автоматично откриване на секции извън страната, ако през последните 5 години е имало такива в съответното населено място. Предлага се нов ред за съставяне на избирателните списъци чрез активна регистрация. Компетентни да съставят избирателни списъци ще бъдат общинските администрации, които получават списък на гласувалите на последните избори български граждани от ЦИК. Предвижда се списъкът да се допълва с лицата, които активно са се регистрирали до 5 дни преди изборния ден, като се въвежда възможност за гласуване чрез дописване в списъка и в самия изборен ден. Госпожа Манолова подчерта, че със Законопроекта се предлага като единствен способ за гласуване да остане машинното гласуване, като изключение се прави за гласуването извън страната, чрез подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в избирателни секции на плавателни съдове, плаващи под българско знаме. Предвидено е въвеждането на дистанционно електронно гласуване, като се предлага ЦИК като се предлага ЦИК да осигури системата за дистанционно гласуване и да гарантира нейната сигурност, тъй като комисията отговаря за провеждането на изборите в чужбина. На комисията е възложено да установи резултата и отпечата протокола, изготвен от автоматизирана система. Предлага се избирателите да могат да гласуват многократно в периода на гласуване, като се отчита последното им по време гласуване, за да се избегне рискът от натиск за гласуване и контролиране на вота. Със Законопроекта се въвежда и видеонаблюдение със запис и онлайн излъчване при преброяването на бюлетините от мобилните секции и извън страната, установяването на резултатите, изготвяне на протоколите изготвяне на протоколите в секционните избирателни комисии, приемане на протоколите в районните и общинските избирателни комисии и при въвеждане на данните в изчислителни центрове. Госпожа Манолова посочи, че се предлага намаляване на прага за разместване на листата чрез преференциално гласуване от 7% на 5% с цел засилване на мажоритарния елемент в изборите и се предвижда всички решения на ЦИК да подлежат на обжалване. Предлага се оптимизиране на състава на ЦИК, като се намаляват членовете ѝ от 18 на 15 човека. Предвижда се всяка парламентарно представена партия или коалиция да предложи по един заместник-председател на комисията, като новоизбраният състав на комисията ще довършва мандата на настоящата комисия. Предлага се да се възстанови старото правно положение, когато избори за кмет се провеждаха във всяко населено място с над 100 души население, а не с над 350 души, както е в момента. С оглед на децентрализацията се предлага кметовете на населени места да разполагат със самостоятелен бюджет, който се приема от общинския съвет и зависи от броя на населението и участието на съответното населено място в приходната част на общината. Законопроект, № 154-01-21, внесен от Христо Иванов, Антоанета Цонева и Ивайло Мирчев, беше представен от госпожа Йорданова, която посочи, че с него се предлага конкретна правна рамка по отношение на дистанционното електронно гласуване, което получи широка подкрепа на националния референдум, проведен на 25 октомври 2015 г. Госпожа Йорданова отбеляза, че през 2018 г. Европейският парламент е гласувал за нови правила за провеждане на избори за членове на Европейския парламент, включвайки дистанционното електронно гласуване като възможност, и допълни, че при изготвянето на Законопроекта са взети предвид редица разработки и научни статии относно дистанционното електронно гласуване, както и естонския опит при този вид гласуване. Законопроектът предвижда дистанционното електронно гласуване да се осъществява в период не по-рано от седем дни и не по-късно от три дни преди изборния ден, като по този начин се осигурява достатъчно време, както на избирателите да гласуват, така и на комисиите да осъществят своята оперативна работа. Госпожа Йорданова акцентира върху възможността избирателят да може да промени вота си в рамките на периода за дистанционно електронно гласуване и допълни, че тази възможност е ключов аспект за защита от гласуване под въздействие на външни фактори, като купуването на гласове, корпоративния и семеен вот. Със Законопроекта се определят конкретните изисквания, на които следва да отговаря системата за дистанционно електронно гласуване, за да се гарантира провеждането на честни избори и за да се осигури тайната на вота, като се предвижда сертифициране на системата по международните стандарти за информационна сигурност, както и редовното ѝ одитиране. Предвижда се преброяването на гласовете да се извършва автоматично, след изрично одобрение от членовете на ЦИК, като резултатите ще бъдат автоматично разпределяни по райони, прехвърляни по електронен път и обединявани с резултатите от машинното гласуване или гласуването с хартиена бюлетина. Задължително условие за сигурността на системата е наличието на отворен изходен код, който ще позволи на учени и експерти по компютърна сигурност и електронно гласуване да направят анализи, които не само да потвърдят нивата на сигурност, но и да посочат потенциалните проблеми. Законопроектът предвижда и конкретни процедури по спиране, прекратяване и отказ от стартиране на дистанционното електронно гласуване, както и задължение за информиране на обществото в случаите на атаки към системата. С цел прозрачност на изборния процес се предвижда предоставяне на достъп на наблюдатели и застъпници до информационните центрове, в които се експлоатира системата за дистанционно електронно гласуване, както и възможност за проверка и сравнение на цифровия отпечатък на използваната система с предварително обявения такъв. Предвижда се и възможност за паралелно преброяване на подадените електронни бюлетини, както и публикуване на всички протоколи в машинно четим формат. Законопроект № 154-01-26, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители, беше представен от госпожа Атанасова, която посочи, че с него се предлага промяна на изборната система от пропорционална към мажоритарна. Тя уточни, че Проектът на закон предвижда изборите за народни представители да се произвеждат по мажоритарна изборна система с абсолютно мнозинство в два тура в едномандатни изборни райони. Предлага се създаването на едномандатни изборни райони с приблизително еднакъв брой население според актуализираните данни от Националния статистически институт. Госпожа Атанасова отбеляза, че предимството на мажоритарната система е, че тя повишава доверието в дейността на Народното събрание и обезпечава правото на суверена да избира пряко народни представители. С предложените промени се предвижда разделяне на територията на страната на 234 едномандатни изборни района с приблизително еднакъв брой население и шест едномандатни изборни района извън страната, във всеки от които се избира само един кандидат. Тя добави, че при мажоритарната система с абсолютно мнозинство кандидатът трябва да получи повече от половината от всички действителни гласове, за да бъде избран и когато на първото гласуване никой от кандидатите не е получил абсолютно мнозинство, се провежда втори тур, на който се допускат двамата кандидати с най-много гласове от първия тур. Предвижда се още прецизиране на условията за активното и пасивното упражняване на избирателното право, въвежда се възможност в едномесечен срок преди провеждането на първите избори за народни представители, живеещи извън Република България, да могат да подават заявления до ЦИК за активна регистрация за гласуване извън страната, конкретизира се съставът на районната избирателна комисия и се вменява задължение за кметовете на общини и областните управители да извършат проверка на всички адресни регистрации на избирателите шест месеца преди провеждането на избори за народни представители. Предложените промени целят издигането на личности за кандидати за народни представители, които притежават високи професионални и нравствени качества, и са приемливи за обществото. Госпожа Атанасова акцентира, че мажоритарните избирателни системи привличат подкрепата на голям брой избиратели и като цяло са по-опростени и прозрачни за избирателите заради липсата на системи за преразпределение и прехвърляне на гласове, прилагани от пропорционалните системи. Тя подчерта, че така предложените промени са в отговор на исканията на българските граждани, заявени в националния референдум, проведен на 6 ноември 2016 г.,

който посочи, че с него се предлага отмяна на разпоредбата, която предвижда забрана да бъдат посочвани и регистрирани от името на партии и коалиции като кандидати за народни представители редица групи граждани, които са на държавна служба военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия. Господин Хаджигенов посочи, че с действащата разпоредба е премахната възможността за участие в изборния процес на една от най-подготвените и уважавани юридически прослойки в държавата – тази на магистратската общност. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси: - с 3 гласа „за“, без „против“ и 13 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване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

с 3 гласа „за“, без „против“ и 13 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № внесен от Мая Божидарова Манолова-Найденова и група народни представители нa 16 април 2021 г.; - с 3 гласа „за“, без „против“ и 13 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-21, внесен от Христо Любомиров Иванов, Антоанета Димитрова Цонева и Ивайло Николаев Мирчев на 16 април 2021 г.; с 5 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-26, внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 19 април 2021 г.; с 1 глас „за“, 7 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-28, внесен от Николай Димитров Хаджигенов и група народни представители на 19 април 2021 г.“

Заповядайте, господин Рашидов, по начина на водене. Моля парламентарните групи на вносителите да имат готовност да представят законопроектите. Уважаема госпожо Председател, колеги! Ставам по начина на водене. Някой поиска едноминутно мълчание, а в залата много малко хора разбраха за какво ставате прави. Това е нарушение на процедурата и това се прави с писмено искане още предишния ден. Ще Ви кажа нещо, което не го казвам навсякъде.

и сигурно е за някакви заслуги. Смятам, че всички депутати биха станали да се поклонят пред паметта и жертвите на всички невинни хора по света. Защото от миналия път имаше декларация за „Света София“ – атентата, и ние не поискахме с този политически цирк днес да се политизира паметта на едни хора!? Мога да Ви кажа, че съм бил много пъти в Армения, водил съм и Астор и Хайгашод

Благодаря Ви. Ще го спазваме и председателстващият тогава не даде нито едноминутно мълчание, нито нещо друго. Те могат да станат и да седнат, когато искат. Това не зависи от председателската маса. Имат думата вносителите на законопроекти. Кой иска думата пръв?

Надявам се, господин Рашидов, че първият ред – точно срещу председателската маса, няма да говори по-високо от докладчика – от микрофона?

„Демократична България“ представя на Вашето внимание и настоява Народното събрание да вземе няколко важни решения, така щото да гарантираме правото на всеки един български гражданин да упражни правото си на глас така, както го предвижда нашата Конституцията. Също така правим предложения, които гарантират честен, прозрачен и сигурен вот.

Първо, въвеждане на пощенско гласуване. Колеги, ние живеем в свят, който е динамичен. Всеки от нас и нашите сънародници са подвижни – живеят на различни места, движат се в страната, движат се в чужбина. Те трябва да могат да гласуват дистанционно. Пощенското гласуване е известно, прилага се в целия демократичен свят от XIX век насам. Скорошните избори в Нидерландия много ясно показаха, че той е важен инструмент за решаване на проблема с избирателната активност тогава, когато гласуваме в условията на пандемия. Да, чуха се различни съображения, които засягат сигурността на вота, но има редица гаранции, които да гарантират именно тази сигурност. Предлагаме отпадане на лимита за образуване на секции в чужбина, защото видяхме на отминалите избори, че нашите сънародници във Великобритания, Съединените американски щати бяха лишени от правото да гласуват така, както бяха заявили своето желание. Например във Великобритания се откриха само 35 секции вместо необходимите 88 според заявленията на нашите сънародници. Също така предлагаме район „Чужбина“. Колеги, знаете сега, че нашите сънародници в чужбина, когато гласуват, не могат да гласуват преференциално за кандидатски листи. Този порок трябва да бъде преодолян, защото избирателят има право да посочи своите предпочитания за представителство в Народното събрание и да има по-тясна връзка. Когато говорим за сигурност на вота, има две неща, които трябва да направим – да осигурим независим одит на машините преди покупката и преди произвеждането на всеки избор. Одитът не трябва да бъде оставен само в ръцете на администрацията, трябва да се даде възможност да се включат и различни неправителствени организации, политическите представители на политическия спектър, така че нашите съграждани да бъдат сигурни, че машините не са черна кутия, а реално осигурява техния вот. Видеонаблюдението. Заснемането и излъчването в реално време на броенето на бюлетините и съставянето на протоколите е битка, която „Демократична България“ води месеци наред. В интерес на всички е да уредим това законодателно, така че да повишим доверието в избирателния процес. поредица от изменения, които да активизират, да дадат повече възможност за гласуване на нашите сънародници. Първото е да дадем възможност да заявяват желание да гласуват по настоящ адрес по електронен път без квалифициран електронен подпис. Да, сега има такава възможност на Държавна агенция „Електронно управление“, обаче, първо, то не включва всички общини и, второ, изисква квалифициран електронен подпис. Както стана ясно, много малка част от съгражданите притежават този подпис. Затова ние трябва да разширим тази тази възможност. Предлагаме и други варианти и предложения за електронизиране на процеса, мисля че това не изненадва никого. И последните две неща. Трябва да решим проблема с обжалванията. Делата, които води „Демократична България“, показаха абсурдното решение в моментния текст на Изборния кодекс. Трябва да гарантираме да имаме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Измененията и допълненията, които са предложени от народните представители от парламентарната група на „Има такъв народ“, имат за основна цел, на първо място, да осигурят произвеждането на честни, прозрачни и демократични избори, които да гарантират правото на глас на всеки един български гражданин независимо къде се намира. Законопроекта предлагаме разпоредбите, свързани с разкриването на секции извън страната, действащи в периода от 2014 г. до 26 май 2016 г., да намерят своето систематично място в Изборния кодекс и по този начин да се даде възможност на всички български граждани извън страната да упражнят правото си на вот. Приетото законодателно решение през 2016 г. и ограничаване на избирателните секции до 35 в държавите, които не са членки на Европейския съюз, показва едно недалновидно законодателно решение. Защото още когато е приемано това решение, са давани примери за това как в САЩ на изборите през 2014 г. броят на избирателните секции е бил 42, а във Великобритания – 41. Тогава това решение е било прието като балансирано решение. Виждате днес на изборите на 4 април за какво балансирано решение става дума! Предлагаме като извинение към българските граждани, които живеят извън страната, като извинение към политиката, която са водили управляващите мнозинства в предходните парламенти, заявленията, които бяха подадени – около 88 хиляди, на изборите на 4 април 2016 г., да се ползват при образуването на избирателни секции на първите избори след влизането в сила на Изборния кодекс. По този начин ние няма да караме отново тези българи да подават заявления, след като са ги били подали и никой не ги е взел предвид. Тук искам да кажа

което е намерило своето място, включително в Резолюцията на Европейския парламент от 2020 г. относно правовата държава и правата на човека в България. Така че ние сме длъжни да спазваме всички тези документи. На второ място, предлагаме обособяване на 32-ри многомандатен избирателен район извън страната. Предлагаме премахване на защитата в момента четири мандата във всеки многомандатен изборен район. Последното преброяване от 2011 г. показва, че в някои многомандатни изборни райони в страната – ще дам за пример Видин, единната норма на представителност не отговаря на единната норма на представителност в останалите изборни райони. Видин – с около 101 хиляди население към 2001 г., получава четири мандата заради защитната клауза при единна норма на представителност от 30 686 избиратели. Населението всъщност, единната норма е 33 686. Виждате, че Видин има три мандата, но няма четвърти мандат. Предлагаме, поради това че преброяването не се състоя навреме, тези разпоредби по отношение на защитната клауза от четири мандата и обособяването на изборни район в чужбина да влязат в сила след оповестяването на окончателните резултати от преброяването, което ще се извърши в края на годината Смятаме, че трябва да е ясна истинската картина за населението в страната и смятаме, че трябва да се извърши ново райониране, за да може тежестта на мандата на всеки един народен представител да бъде приблизително равна. Предлагаме прекратяване на мандата на Централната избирателна комисия. Смятаме, че Централната избирателна комисия не се справи с възложената ѝ задача. Тя допусна много грешки – от самото насрочване на изборите до обявяването на изборните резултати. Всички си спомняте стартирането на Централната избирателна комисия с незаконосъобразното решение за наименованията на коалициите, през заличаването на партии от коалиции, до обявяването на избраните народни представители и пропускане на имена на народни представители, избрани в два изборни района. Предложението, което правим, е изцяло съобразено с Международните стандарти, включително в предварителните заключения на ОССЕ за изборите на 4 април 2021 г. има остри критики по отношение на политизирането на Централната избирателна комисия и притеснения относно нейната работа. Предложението, което правим, е Централната избирателна комисия да се назначава след публични консултации и публична процедура, определена от Президента на Републиката, въз основа на мотивирани на парламентарно представените партии. Искам тук да обърна внимание, че и в момента президентът назначава Централната избирателна комисия извън нейното ръководство. Смятаме, че това не е добър подход и смятаме, че наистина трябва да се върви към една професионална малка Централна избирателна комисия. Затова предлагаме и намаляване на нейния брой до 15 членове. В момента Централната избирателна комисия се състои от 20 членове. В предния си мандат стигна до 23. Предлагаме също така отпадане на квотата за членовете от Европейския парламент. Смятаме, че това не е добро решение. Това решение беше взето през 2009 г. заради участието вече на ГЕРБ във властта. властта. Смятаме обаче, че представителството, което трябва да се използва, е това, което е в Народното събрание. Благодарение на това представителство с участие на членове от Европейския парламент, в момента в Централната избирателна комисия има членове от „България без цензура“, има членове от „Реформаторски блок“, има членове членове от ВМРО, НФСБ и ВОЛЯ, а в същото време няма членове от новите формации, които са в Народното събрание. Смятаме, че това не може да продължава по този начин, още повече че ако за критерии се използват изборите за Европейския парламент, тогава защо при формирането на районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии не се използва критерият – участие на силна местна коалиция, която има представител в Общинския съвет, но не е представена на национално ниво. ниво. Във връзка с казуса, който възниква относно видеоизлъчването и непроизнасянето на в срока до изборите, предлагаме решенията на Централната избирателна комисия извън тези, които изрично са посочени в чл. 58, да подлежат на обжалване също в сроковете на Изборния кодекс, тоест в кратките тридневни срокове, за да може ВАС да се произнася до произвеждането на изборите. Разбирате, че след произвеждането на изборите това вече е безсмислено. Предлагаме също така в изборните помещения да присъства само един човек – представител на партията или застъпник на кандидатската листа от съответната партия, за да няма струпване на много хора в изборното помещение. А по отношение на предизборната кампания предлагаме партиите и коалициите, които са регистрирали кандидатски листи във всички многомандатни изборни райони, да имат право на равно участие в БНТ и БНР. На следващо място, предлагаме въвеждане на машинното гласуване както в страната, така и извън страната. Недопустимо е според нас българските граждани извън страната да са поставени пред различни условия за гласуване от тези, в които са поставени българските граждани в страната. предполагам знаете всички, не се гласува с преференция, не се гласува машинно и не се гласува за независими кандидати, включително не се гласува за кандидатски листи, а само за партии и коалиции. Предлагаме хартиеното гласуване да остане само за малките секции, плавателните съдове и специализираните заведения. Това, което също предлагаме – за да няма притеснения при евентуален проблем с машинното гласуване, е да има резерв във всяка секция до 50 на сто от избирателите в съответната секция, да има хартиени бюлетини, тъй като е възможно да има непредвидени обстоятелства – възможно е някой от избирателите да не може да може да упражни своя вот с машинно гласуване. Затова ние предвиждаме избирателят да представя декларация, че не може да гласува с машина и декларация, че той не е гласувал и няма да гласува на друго място. Резултатите от изборите на 4 април показаха, че около около 23% от гласувалите избиратели са гласували с машина. Показа също така, че броят на недействителните гласове спрямо недействителните гласове на изборите през 2017 г. е намалял почти наполовина. При машинното гласуване всички знаете, че субективизмът ще бъде преодолян, ще се премахнат съмненията за манипулиране на вота, включително за купуване на гласове, ще отпадне съмнението за човешка намеса, ще се минимизира допускането на грешки, ще се обезсили купуването на гласове на цели секционни избирателни комисии. Правомощията на секционните избирателни комисии ще се ограничат само до организиране на изборния процес в изборния ден... (Председателят

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ предлага промени в изборните правила, които да осигурят честен, прозрачен, свободен изборен процес и възможност на българските граждани, независимо в коя част на света се намират, да упражнят правото си на глас. Промените, които предлагаме, преследват три основни цели. Първата е възможност на нашите сънародници зад граница да гласуват – става дума за два милиона българи, два и повече и няколкостотин хиляди българи, които живеят зад граница, които са най-големият инвеститор в България. Със своята подкрепа за семействата си в България дават около 2 млрд. лв. от брутния вътрешен продукт, което означава, че освен да се интересуваме от инвестициите, които предоставят, би следвало да се погрижим и за тяхната възможност да упражнят правото си на глас. На последните избори 180 хиляди българи, които живеят зад граница, упражниха правото си на глас въпреки ограничителните правила и това е своеобразен рекорд. По отношение на българите в Западна Европа и в Америка това е удвояване на броя на гласувалите в сравнение с най-високото ниво през 2014 г. 2014 г. Бяха образувани 465 секции – за първи път толкова много, а заявленията, които българите подадоха за създаване на секции, са 550. Реално секции не бяха образувани заради рестрикциите, които Изборният кодекс предвижда за упражняване вота на българите зад граница. В крайна сметка хората висяха по опашки с часове през целия ден и накрая не успяха да упражнят правото си на глас. Само искам да посоча, че в Германия гласуваха 35 хиляди българи, което е почти толкова, колкото гласуваха в един от избирателните райони, този във Видин 40 хиляди. Ние сме длъжни да направим промени в Изборния кодекс така, че българите зад граница да могат да упражнят правото си на глас. Втората цел, която промените, които предлагаме, постигат, е осигуряването на честен вот, без манипулации и без кражба на гласове, без подправени протоколи. третата цел е за изчистване на мъртвите души от списъците посредством активна регистрация. По отношение на първата цел. Предлагаме създаването на избирателен район в чужбина, чийто чийто брой мандати да се определя от броя на гласувалите на последните избори български граждани. Така изборният район в чужбина ще има между 10 и 12 мандата мандата в зависимост от това как бъдат изчислени и гласувалите в България български граждани. Но смятам, че е справедливо поне 10-мандатен изборен район за нашите сънародници зад граница. Предлагаме също така облекчаване на възможността да се създават секции, автоматично създаване на секции там, където вече е имало, без подаване на на заявления и са гласували повече от 100 души, образуване на секции с 20 заявления, образуване на секции по преценка на дипломатическите и консулските представителства. Искам само да подчертая, че това не са нови предложения. Предлагала съм и са били част от българското законодателство тези предложения, а също така и подадох жалба в Конституционния съд, когато Народното събрание ограничи броя на секциите в страните извън Европейския съюз – в момента това се отнася за

електронно гласуване чрез предоставяне на безплатен електронен подпис, тъй като процедурата по създаване на електронна идентификация беше саботирана от изпълнителната власт, а и от от народното представителство. От 2014 г. в Изборния кодекс фигурира задължението да бъде осигурено електронно гласуване и това до момента не се е случило. Ако бъде отхвърлено това наше предложение, ще подкрепим предложението за пощенско гласуване, което да бъде въведено незабавно. Настояваме също така най-накрая да бъде осъществена активна регистрация чрез използване за базови списъци на гласувалите българи на последните парламентарни избори – изборите на 4 април, като на 4 април, като предлагаме да се даде възможност на тези, които не са упражнили правото си на глас, да се регистрират активно преди започването на предизборната кампания, а за онези български граждани, които не са спазили двете изисквания, в самия изборен ден по постоянен адрес да могат да упражнят упражнят правото си на глас. Това, което е по-различно в базовите предложения, които правим, от предложенията на по-голямата част от парламентарните групи, е, че ние настояваме тези промени да бъдат въведени сега, веднага, без отлагане. Никога няма да бъдем напълно готови за създаването на МИР в чужбина. Никога няма да бъдем напълно готови за активна регистрация. Никога няма да бъдем напълно готови за машинно гласуване. Просто трябва да го направим сега и веднага за следващите парламентарни избори, независимо кога ще бъдат проведени те. Настояваме също така, с цел осуетяване на кражбите на гласове и на манипулациите в хартиените протоколи, да бъде въведено изцяло машинно гласуване за всички български граждани, независимо в страната или в чужбина. Проведените на 4 април избори показаха, че българите са готови за машинно гласуване показаха, че българите са готови за машинно гласуване – те гласуваха бързо, свободно и без проблеми с машините на проведения на 4 април парламентарен вот. Настояваме за намаляване на прага на преференцията за парламентарни и за местни избори от 7 на 5%. По този начин режимът на преференциите ще бъде уеднаквен за всички видове избори. Оказа се също така, че българите искат да гласуват преференциално и една огромна част от тях го направиха. Нека преференциите да могат да сработят в по-голяма част от случаите. Поели сме ангажимент към кметовете на малките населени места и с нашия Изборен кодекс внасяме възможност да бъдат избираеми кметовете на малките населени места с население над 100 души. Обещахме го и го правим. Всъщност с Изборния кодекс от 2014 г., който беше изготвен и с моето активно участие, такава възможност съществуваше – хората си избираха кметовете на малките населени места. Сега им ги назначават общинските кметове и това прави връзката с най-близкия представител на властта за хората в малките населени места изключително трудна. Освен това те се използват за натиск върху избирателите и за натиск върху всички неудобни на властта български граждани. Предлагаме да има обжалваемост на всички решения на Централната избирателна комисия. Бяхме свидетели на произвол, осъществяван от нея – предлагаме това повече да не се случва. Предлагаме въвеждането на видеонаблюдение и възможност за онлайн излъчване на броенето на секционните бюлетини от застъпници, наблюдатели и кандидати за изборни позиции. Осигуряваме този път чрез изрична законова норма възможност на наблюдатели и застъпници да присъстват на предаването на секционните протоколи в районните избирателни комисии. Срамният случай от „Арена Армеец“ не трябва повече да се случва, когато на тъмно, без възможност за наблюдатели, по решение на мнозинството в РИК не беше осигурен не беше осигурен достъп на застъпници, наблюдатели и кандидати за народни представители до предаването на бюлетините. Трябва да има прозрачност, публичност и пълен контрол за начина, по който се приемат секционните избирателни протоколи, и за начина, по който те се вкарват окончателно в информационната система. Надяваме се, освен в Централната избирателна комисия, която се провали, която е позор за начина, по който организира тези избори (реплика от ГЕРБ-СДС: „Времето!“), да бъдат направени и съответни промени в „Информационно обслужване“, тъй като политически ангажирани лица с властта, загубили доверие, не е редно да оглавяват този орган. Благодаря, госпожо Манолова. За представяне на втория законопроект на Христо Иванов, Антоанета Цонева и Ивайло Мирчев? Заповядайте, господин Мирчев.

българи, близо 2 милиона българи го подкрепиха и изразиха своя вот да могат да гласуват през интернет. Народното събрание, с много големи усилия тогава на Инициативния комитет „Гласувай без граници“, успя да приеме в Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс възможността да се гласува електронно. Тогава с колегите положихме много усилия да убедим мнозинството от депутатите, включително част от тях са тук, сред Вас, и това беше през 2016 г., колеги – преди пет години! Преди пет години ние имахме техническата възможност да направим електронно гласуване, да могат българските граждани да гласуват електронно

по начина, по който опраскахте всичко хубаво, което можеше да се случи в тази страна. Какво се случи през 2019-а? Първо, през 2018 г. Европейският парламент много ясно даде възможност да се гласува електронно на европейските избори за Европейски парламент. Година по-късно по разпореждане на господин Борисов електронното гласуване бе отменено, след като самата ЦИК отказа да направи каквото и да е в посока на неговата реализация. За съжаление, и към днешна дата – пет години по-късно, ние все още нямаме електронно гласуване, въпреки че технологично сме готови. Същият господин Борисов днес се включи, колеги, с един лайф от Банкя и каза, че само той е опитен и той можел да направи електронно гласуване – това е от тази сутрин, трябва да сте го гледали. И господин Борисов пак излъга, защото той от 2011 г. все прави електронно гласуване и електронно гласуване в България продължава да няма, колеги. За сметка на това, колеги, от три години в „Да, България“ гласуваме електронно, без да сме дали една стотинка, докато Вие изхарчихте 2 млрд. лв. за електронното гласуване и за електронното управление. Три години гласуваме електронно. Предложихме да подарим на държавата системата за електронно гласуване – държавата ни отказа. Сега, колеги, предлагаме, и се надяваме тази грешка да бъде поправена, Вие като законотворци да си свършите работата и да подкрепите Законопроекта, който предлагаме, за електронно гласуване. Той е с отворен код, тоест дава възможност всички притеснения, които имат партиите, от контролиран вот, от възможност за вземане на много SIM карти, използването им в недобри практики – всичко това да може да се провери, да може да се направи независим одит на самата система, да можете Вие или Ваши неправителствени организации да наемете компютърни експерти или учени и експерти по киберсигурност, които да направят независим одит на самата система. Предвидено е това нещо в Закона. Предвиждаме да може да се гласува седем като самото гласуване приключва три дни преди самия изборен ден. Това е много ключово, защото дава сигурност на процеса и дава спокойствие на всички институции по веригата. Много е важно, че важи единствено последният упражнен глас. Тоест масовата практика на корпоративен вот, която се случва в момента, много лесно може да бъде заобиколена, когато дадем пример 100 работника в едно предприятие, взимат им се личните карти, някой гласува с тях, но работникът, когато се прибере вечерта, колеги, може да гласува отново със собствената лична карта и да упражни реалния си вот, а не този, който работодателят му е наложил. Електронното гласуване не е панацея за всички изборни проблеми, които ние имаме в момента, но то като минимум ще игнорира възможността депутати да се разхождат с чували с бюлетини в Централната избирателна комисия. Електронното Електронното гласуване ще намали възможността за корпоративен и купен вот, защото, колеги, Вие не знаете, когато в определен МИР искате да упражните определено количество гласове, не знаете колко от тях ще дойдат електронно. Така че Ви предлагаме да подкрепите нашия законопроект. Той е направен по всички добри практики. естонската система, от която основно ние сме копирали самата технология на работа, това нещо, колеги, вече работи близо 15 години 15 години, в които ние в България си обясняваме, че електронно гласуване не може да има, че е опасно, че не е добре да се упражнява. Колеги, между другото, в любимата на Вас Путинова Русия също вече има електронно гласуване през интернет.

Надяваме се да срещнем подкрепа във Ваше лице и се надяваме този път да изплатим този наш дълг към българите в чужбина, защото

АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми български граждани! Със Законопроекта, който парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлага, се предвижда промяна на изборната система от пропорционална към мажоритарна система при избори за народни представители и за Велико народно събрание. Предвиждаме изборите в Република България да се произвеждат по мажоритарна изборна система с регистрирани в едномандатни изборни райони с приблизително еднакъв брой население според актуализираните данни от Националния статистически институт. Исторически погледнато, мажоритарната изборна система е по-старата избирателна система. В повечето страни с мажоритарна избирателна система изборите са едномандатни, избира се само един от кандидатите в един избирателен район. Тази система се предлага предимно в едномандатни райони. Държавната територия е разделена на избирателни райони, в повечето случаи равни по население, във всеки от които се избира по един представител. При мажоритарната система с абсолютно мнозинство избраният кандидат трябва да получи повече от половината от всички действителни гласове, за да бъде избран. При мажоритарния избор с два тура, ако на първото гласуване никой от кандидатите не е получил абсолютно мнозинство, се провежда втори тур, по който се допускат двамата кандидати с най-много гласове от първия тур. Предлаганите промени целят да се реализира възможността участниците в изборите да издигат личности за кандидати, които притежават високи професионални и нравствени качества и са приемливи за обществото. Предимството на мажоритарната избирателна система е нейната разбираемост, като кандидатите за народни представители са по-тясно свързани с регионалните и социалните нужди и проблеми на своите избиратели. При тази система на преден план излиза личността на кандидата за народен представител. Кандидатурата им до голяма степен се определя не от партийната идеология и принадлежност, а от личностните им качества. Именно поради това през целия мандат на изпълнение на правомощията политиците ще се стремят да запазят доверието на избирателите Мажоритарните системи дават възможност за по-лесно търсене на отговорност от съответните кандидати, когато провежданата от тях политика е в противоречие с интереса на избирателите Предвиждаме за провеждане на изборите територията на страната да се раздели на 234 едномандатни изборни района в страната с приблизително еднакъв брой население и 6 едномандатни изборни района извън страната, като наименованията, границите и номерацията на многомандатните и едномандатните изборни райони се определят от Президента на Републиката не по-късно от 56 дни преди изборния ден. Предвиждаме също така районната избирателна комисия да се състои от 13 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, предложени от парламентарно представените партии и коалиции. Всички 240 кандидати за народни представители ще могат да бъдат предлагани за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един едномандатен изборен район. Мажоритарен кандидат, издигнат от една партия, коалиция или инициативен комитет, не може да бъде включен в кандидатска листа на друга партия или коалиция, или издигнат от друг инициативен комитет. Един от основните акценти на мажоритарната система е районирането на страната на 234 едномандатни изборни района. Със Законопроекта се предлага в едномесечен срок преди произвеждането на първите избори за народни представители по мажоритарната изборна система българските граждани, живеещи извън Република България, да могат да подават заявления за активна регистрация за гласуване извън страната. То ще се осъществява чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия. В заявлението избирателят ще вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Избирателят вписва на кирилица или латиница настоящ адрес, адрес на пребиваване в съответната държава и мястото извън страната, в което желае да гласува и да бъде вписан в избирателния списък. Условията и редът за извършване на активната регистрация ще бъдат определени от Централната избирателна комисия. Смятаме, че основното предимство на мажоритарната система е, че тя би помогнала за повишаване доверието в дейността на Народното събрание. При нея ще се реализира правото на суверена да избира пряко народни представители. И не на последно място, смятаме, че това е желанието на 2,5 милиона български граждани. Благодаря Ви.

не е в залата, така че откривам дискусията. Времето на парламентарни групи, припомням:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Дебатът за изборното законодателство винаги е много дълъг, много напрегнат, всеки има различни идеи. Ние имахме възможността да водим този дебат и в предишното Народно събрание, да получим и доста критики, включително и от страна на партии, пък и на президента, които още преди изборите да са проведени, ни обвиниха едва ли не, че ще ги фалшифицираме. Сега виждаме, че всички тук явно сме признали резултатите от изборите, щом стоим в тази зала и дебатираме. Народно събрание има ново парламентарно мнозинство, а ние вече сме в ситуация на опозиция, и то на конструктивна опозиция, от името на нашата парламентарна група ще Ви кажа, че ние ще участваме конструктивно в този дебат, ще се опитаме да Ви посочим къде имаме притеснения по отношение на Вашите предложения, но в края, по време на гласуването, ще подкрепим всички Ваши предложения, защото Вие сега сте хората, които трябва да решите какъв да бъде изборният процес. Ако има служебно правителство, президентът ще носи отговорност за неговата организация. Вие имате нашата подкрепа за всички Ваши предложения и оттам нататък Вие, разбира се, ще носите и отговорността за това как ще се случи изборният процес, как ще бъде приложен законът и по какъв начин ще протекат парламентарните избори, и президентските, разбира се. Затова, надявам се, дебатът да бъде наистина конструктивен. Ние ще имаме колеги, които ще се изкажат, и в крайна сметка да направим така, че изборното законодателство да бъде по-добро, отколкото в момента. Благодаря Ви. Реплики има ли? Господин Хаджигенов, не можете да представите Законопроекта. Мина представянето. Можете да се изкажете във времето на групата. Да, но преди това има ли от други парламентарни групи, които са преди ИСМВ? (Шум и реплики: „Той ще се изказва във времето на групата.“) Заповядайте, господин Хаджигенов. Благодаря, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители! Моля да бъда извинен за недоразумението, но ГЕРБ свършиха твърде бързо, буквално преди да са започнали, което не позволи да успея да представя краткия законопроект, който е внесен от името на...

Това, което предлага групата народни представители, с мен начело, е отмяна на един единствен член от Избирателния кодекс, а именно чл. 158 от Избирателния кодекс, който въвежда незаконосъобразна забрана за групи български граждани да вземат участие в изборния процес. Тази забрана съществува веднъж в чл. 6, ал. 1 от Конституцията на Република България, както и в основните права – чл. 57, въведени в Конституцията, както и противоречи на Пакта на ООН за гражданските и политическите права в чл. 25. Става въпрос за следното нещо – в Изборния кодекс е въведена забрана за участие на военнослужещи, служители на ДАНС и магистрати. Опасенията, които бяха изказани пред Правната комисия, са изцяло голословни – видите ли, всички български военнослужещи рязко ще се втурнат да участват в изборния процес като избраници, това е в рамките на забавното и аз не считам за нужно да го коментирам, но те трябва да имат такова право. Бих искал да обърна внимание на всички, че всъщност броят на военнослужещите е под 24 хиляди, около 55 хиляди е униформеният състав на МВР. Едва ли някой от тях би кандидатствал, макар че в последните 30 години такава практика е позната. Всъщност основният проблем възниква с магистратите. Възниква притеснение, видите ли, магистратите не могат да отсъждат справедливо. Повечето от Вас не са запознати с юридическата практика в действителност как изглежда в съдебна зала. Всички магистрати имат достойнството, всеки един от тях, защото да си съдия не е същото като да си прокурор умишлено давам такъв пример, доколкото последните главни прокурори нямат никакво юридическо достойнство, съдиите дори на най-ниско ниво имат такова, тоест те ще се отведат, ако видят дори намек за конфликт на интереси. На следващо място, участието в изборния процес е публично. 2021 г. сме в момента, което означава, че няма как страните в един процес да не знаят, че някой съдия е взел участие в изборен процес като кандидат и потенциално е налице конфликт на интереси. На последно място, въвеждането на двоен стандарт... Всъщност, извинявайте, положителен пример в това отношение е кандидатурата на съдия Нели Куцкова. Тя правораздава до ден днешен – един великолепен съдия. Беше многократно участник в изборен процес. И двоен стандарт – конкретно пример специално за ГЕРБ – съдия от Районен съд Ямбол – Атанасов, избран за депутат,

Тоест магистратите трябва да могат да участват – тези от тях, които искат, да могат да бъдат избирани. И ще Ви дам една чисто практична полза. Наблюдавам работата на колегите юристи в последните няколко народни събрания и, уверявам Ви, всяко едно Народно събрание има въпиюща нужда от присъствие на практици – юристи, които си вадят хляба в съдебна зала. И доколкото ние, адвокатите, сме добре представени, относително добре в парламента, магистратите не са. А те трябва да бъдат, защото всички ние в законодателния процес имаме нужда от специфичния поглед на един магистрат, от неговите познания в съдебната зала. Това да се случи понастоящем, означава всеки един магистрат да загуби работата си. Няма причина това Няма причина това да се случва и трябва да дадем възможност на магистратите да вземат участие, да допринесат във всеки един парламент в нормотворческата дейност и след това да могат да се върнат обратно на работата си като магистрати, защото

Благодаря Ви, госпожо Председател. Колеги, народни представители! Ще започна с думите на известния политолог професор Аренд Лайпхарт, който казва, че избирателната система е основен елемент на представителната демокрация. Неслучайно международните стандарти и Кодекса на добрите практики по изборни въпроси, насоките към тях и обяснителния доклад, както и всички становища на международните организации посочват, че основни елементи на изборите, като изборна система и очертаване на изборните райони, не трябва да се прави по-малко от една година преди избори. Тук искам категорично да заявя становището на парламентарната група на „Има такъв народ“, че ние сме за мажоритарна изборна система, така както пожелаха българските граждани, но не по този начин. Това, което се предлага от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС е несериозно – така изборна система не се прави, и ще Ви дам няколко примера. На първо място, в Законопроекта не е ясно коя ще е компетентната комисия, която ще регистрира инициативните комитети за изборните райони извън страната, кой ще обяви резултата, кой ще регистрира кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети. Предвидени са 31 избирателни комисии, но отговор по отношение на избирателния орган и компетентната комисия за избирателните райони извън страната липсва. Не само това, а е предвидено, че системата е с абсолютно мнозинство – два тура. Дотук добре. Но питам: след като не са изключени гласовете „не подкрепям никого“, които са действителни гласове, как ще се постигне абсолютното мнозинство на втори тур? Няма как да се постигне, колеги. На трето място е предвидено в рамките на 31 районни избирателни комисии да се образуват 234 едномандатни изборни района. Няма как – това е нонсенс, да образувате избирателни райони в районни комисии. Това предполага, че е взето от местната изборна система, където там имате многомандатни райони и едномандатните райони се образуват в рамките на многомандатните райони, но това е съвсем друга концепция. На четвърто място се предлага наименованията, границите на изборните райони да се извършва от Президента на Републиката. Много странно решение, колеги. Искам да Ви попитам: как Президентът на Републиката ще очертае границите на изборните райони? Всички знаем известния пример от 1812 г. в Масачузетс, така нареченият gerrymandering, където така очертават изборните райони, че републиканците остават малцинство. Категорично – основен елемент на изборната система е очертаването на границите на изборните райони при спазване на принципа, че тежестта на гласовете, с които е избран един народен представител в един район, трябва да е приблизително равна на тежестта на гласовете в друг изборен район. Тук в този законопроект отговор на тези въпроси също няма. Съгласно Международните стандарти е необходимо създаването на независим орган, мандатен орган, подлежащ на съдебен контрол, който да има достъп до всички статистически данни: до вътрешна, външна миграция. Въобще трябва да се преразгледа и по какъв начин ще се определят изборните райони извън страната, защото, знаете, а и не разбирам как в този законопроект се предлагат едномандатни изборни района извън страната. Предполагам, колеги, това го казах и на Правната комисия, сте хвърлили зарчето и то просто е паднало на цифрата шест. Не знам дали въобще разполагате с данни колко български граждани живеят извън страната? Ние си направихме труда да поискаме информация и от това, което събрахме, по данни на Евростат, по данни за българските граждани, които живеят в Турция, по данни за българските граждани в САЩ, развитие за българските граждани с настоящ адрес в страната, броят на българските граждани извън страната възлиза на над милион и половина. Как определихте тези шест мандата за милион и половина български граждани? Там много внимателно трябва да се преразгледат критериите и да се вземат предвид като български граждани с настоящ адрес; като български граждани с подадени заявления за уседналост; като избирателна активност на предходни избори; като географски особености. Едно от основните изисквания един основен международен стандарт е отклонението в изборните райони да не надвишава 15 на сто. Такова нещо в Законопроекта също не откриваме. На следващо място е предвидено президентът да определя и многомандатните изборни райони. Искам да Ви попитам: какви многомандатни изборни райони има в мажоритарна мажоритарна изборна система? Това явно отново е останало от една смесена система, която сте я ползвали като основа. На следващо място, колега от Правната комисия зададе въпрос: какво става с депутат, избран за министър? Отговор не последва. В Законопроекта това, което се предлага, е мандатът на народния представител да бъде прекратяван, но има конституционен текст и чл. 68, ал. 2 на Конституцията е категоричен, че имаме прекъсване на пълномощията на народния представител, тоест, ако отидем на частичен избор и народният представител бъде избран, който да замества министъра и след това, имаме пример в предния парламент – двама министри на правосъдието си отидоха. Какво става с тях? Кой избор е по-важен и е с първостепенно значение, когато и двамата са минали на пряк избор? Първият, вторият – отговор няма. Абсолютно категорично противоконституционно решение. Така че, колеги, когато се правят промени в изборна система е необходимо време, необходимо е да се познава системата, необходимо е специалистите да дадат своето становище, а не изборната система да се пише за една нощ. И тук искам да напомня едни думи на един френски критик Емил Фаге, който още 1900 г. казва, че: „Трябва голямо внимание, за да превърнете стария корен в крехко стръкче“, тоест основно, съществено значение за законодателя е благоразумието при писането на законите. Тук виждаме абсолютно неблагоразумно направена изборна система, непознаване на международните стандарти и непознаване на изборната система и мажоритарната система като цяло. По отношение на предложението за създаването на изборните регистри. Искам да кажа, че наистина е необходим пълен одит на избирателните списъци, но това също трябва да стане след внимателно обсъждане. Този въпрос е поставен още от 2014 г., но г., но този модел, който в момента ни се предлага, със започване на списъците с българските граждани, които са гласували на избори, не смятам, че ще даде нужния резултат. Защото основна критика отново на всички международни организации, включително и в предварителните констатации на изборите на 4 април, е, отново за дописването в изборния ден в избирателните списъци. По този начин направени избирателните списъци с използване на българските граждани, гласували на изборите, това дописване ще е още по голямо. тук основен принцип е изборните регистри да са постоянни, те да се преразглеждат ежегодно, да има съдебен контрол, дописванията да са ограничени, но отново трябва много задълбочено и сериозно законодателно решение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Рупчева, изслушах с голямо внимание и уважение Вашите цитати,

Господин Йорданов искаше още за една вечер да се внесе и да се разглежда в пленарната зала – да се въведе тази мажоритарна система. Да, ние сме направили предложение тогава и сега пак го правим с призив да ни подкрепите, защото привидно се криете, че нямало райониране, че ние сме дали районирането на президента да го прави. Обаче ние понеже също четем, макар че някои се опитват да кажат, че не четем толкова много, намерихме в

И ние на второ четене ще го входираме също, защото трябва да знае българският народ кой бяга от отговорност? Кой влиза в политиката, за да лъже, само и само да седне на депутатските банки. Ние от ГЕРБ внесохме мажоритарния вот и Вие знаете, че на първо четене е само философията на Закона. Имаме достатъчно време да приложим това Ваше райониране и наистина да окомплектоваме гласуването мажоритарно, така както е по всички правила. Вие ще ни кажете кой го е правил това райониране, за да знаем авторите му. Аз знам кои са и ги уважавам.

Ние ще го внесем и ще продължаваме да настояваме за Вашето предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаема госпожо Председател! Госпожо Митева, първо, изключително много Ви уважавам и като професионалист, и като експерт и Ви благодаря за изложението. По отношение на това, което казахте, че не сте се отказали от въвеждането на мажоритарната избирателна система, защото сте нямали време и защото закони не трябва да се пишат за една нощ. Принципно, да, права сте – така е! Трябва да бъдат много добре обмислени и подложени на широка обществена дискусия. Но референдумът на господин Слави Трифонов бе проведен в края на 2016 г. и основният мотив за създаването на партията „Има такъв народ“ бе изтъкван именно – да се уважи ролята на суверена. Ето сега сте в парламента, гласува Ви се доверие, отреди Ви се второ място и от Вас се иска да носите отговорност с ясна програма и визия за управление, каквато ние още не сме видели. Но нека да се върна към Вашето изложение. Имахте над четири години да подготвите един законопроект, който веднага след като народът Ви гласува доверие и Вашите избиратели да внесете в парламента (ръкопляскания в който няма и ред от въвеждането на мажоритарна избирателна система. И нека да припомня думи на господин Йорданов в предаването на „Шоуто на Слави“ от 18 февруари 2019 г., озаглавено „Защо управляващите се страхуват от мажоритарния вот?“ Защо Вас Ви е страх от мажоритарния вот? Защо не внесохте промени в Изборния кодекс, свързани с мажоритарния вот, а се оправдавате с липса на време и липса на мнозинство? Имате и двете, но обещания

аз също с внимание изслушах и уважавам патоса, с който представихте своя законопроект, но ми направи впечатление едно противоречие. По едни препоръки на Венецианската комисия взимате отношение и ги уважавате – че не бива изборното законодателство да се променя в последния момент, но по други – не. По отношение на мажоритарния вот казвате: „не бива в последния момент“, но по други изключително важни теми от Изборния кодекс, като например начина, по който ще се гласува, не Ви прави впечатление, че отново времето е достатъчно кратко. Второ, когато говорим за мажоритарния вот, трябва да си спомним, че наистина това е много старо предложение, за което днес казвате: „не може да се направи за един ден!“ Но в изказвания Вашият лидер Станислав Трифонов само от преди няколко месеца или година каза, че може да се направи от днес за утре! И какво се промени? Вашият предполитически период и шоуто, преляло се постепенно в партия днес, промени мнението си многократно. Промени го в посока, която измени на основното политическо послание, с което Вашата партия се намира в този парламент. Онова, с което Вие дойдохте на крилете на промяната, беше именно мажоритарния вот. Мажоритарен вот, за който смея да твърдя, че Вие имахте дори повече от четири години да се подготвите. Днес говорите за дефекти, които някои мажоритарни избирателни системи дават, но не забравяйте, че тези мажоритарни избирателни системи са в един тур първо. Второ, утвърдени демокрации, които произвеждат мажоритарни избори, прерайонират на всеки 10 години, именно за да не се отчетат дефектите, за които и Вие самата споменахте. И това са аксиоматични вече в политическата наука теории и движения, които можехте да заимствате тогава, когато изготвяхте Вашия законопроект, но Вие дори и това нямате готово. В момента от тази трибуна се опитвате да направите внушението, че едва ли не мажоритарна избирателна система

Уважаеми колеги народни представители! По отношение на международните стандарти, ясно в тях, ако сте ги чели, се казва точно кои елементи на изборите не могат да се променят една година. Те не се прилагат абсолютно за всичко, свързано с изборния процес. Да, това са – изборната система, това е очертаването на границите на изборните райони, защото те са същността и сърцевината на целия изборен процес. От тях зависи

Имахте цялото време на разположение, за да може да уважите волята на суверена, който Ви е дал доверие по време на проведения референдум. Днес или утре ще получите мандата. Вие, трябва да носите отговорност, за това сте тук. Лесно е да се пише сценарий, лесно е да се критикува, но много трудно е да се носи отговорност и Вие трябва да я поемете, защото така Ви е отредила Конституцията. Благодаря. Ще се опитам да съм бързичък, че доста неща се изприказваха. Господин Биков, точно Вие да говорите за лъжа. (Ръкопляскания от ИТН.) Що се отнася до правителство, трогателно е как всички ни навивате да направим правителство. Знаете, че стабилно правителство има, когато имаш мнозинство в залата – говоря или твои депутати, или коалиционни партньори. Другото е правителство на малцинството. Този цирк сме го гледали с Вас, с Ваши бивши патерици, патерички, бастунчета или каквото там си изберете, това е грозна работа. Как ще постъпим ние? Когато Радев ни даде мандата, ще видите. Споко. Остават няколко дни, не се шашкайте. Госпожа Кирова.

Що се отнася за цинизмите. Аз цинизъм този път не казах и предния път не съм казал, а това, че не сте разбрали какво съм казал, означава, че не съм говорил достатъчно просто, което е моя вина. Съжалявам. И последно – за писането на сценарии. Явно сте добра. Добре дошли при нас! Ние имаме нужда от сценаристи. Благодаря. Часът е 11,25. За лично обяснение ще Ви дам думата по Правилника. Предлагам Ви да дам почивката, след това да дезинфекцират катедрата. (Шум и

Второ, изключително много се радвам, че не съм част от онези, които идват под строй на работа, и им се забранява да говорят. А на кого съм съдружник, господин Йорданов, е видно от търговските регистри и не е тайна информация. Аз не съм извършила нищо престъпно и укоримо през живота си и това, че Вие според Вашите виждания и Вашия ръст преценявате някои неща, е, разбира се, Ваш личен избор. Не смятам, че е необходимо днес Народното събрание да се занимава с това. И се надявам наистина да се видим в съда.